uspostavljenih na temelju Sjevernoatlantskog ugovora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 395 i - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga, hitni postupak, Amandmani do kraja rasprave koju su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu obrane, Pjer Šimunović. Izvolite.

ili ono što se skraćeno zove "Londonska sofa" i Prijedlog zakona o potvrđivanju protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih zapovjedništava uspostavljenih na temelju Sjevernoatlantskog ugovora ili ukratko "Pariški protokol". Prijedlog o usvajanju ova dva dokumenta dolazi slijedom saborske ratifikacije Sjevernoatlantskog ugovora kojom je Hrvatska postala članica NATO saveza, a također i prethodnog usvajanja Sporazuma o statusu snaga unutar Partnerstva za mir iz 2001. i dodatnog protokola iz 2003., što su praktički isti ovi dokumenti, ali usvojeni od strane Republike Hrvatske kao i od nekih sličnih zemalja, zemalja članica Partnerstva za mir prije nego što su postale članice. Znači temeljna razlika je u statusu u poziciji s koje mi kao država usvajamo ove dokumente. Jedan i drugi dokument, znači "Londonska sofa" i "Pariški protokol" koji definiraju pravni položaj i određene operativne okolnosti razmještaja savezničkih snaga i njihovih zapovjedništava na teritoriju zemalja članica praktički je od tolike važnosti da omogućava funkcioniranje samog saveza. Oba dokumenta dio su pravne stečevine NATO-a. Mi smo se u procesu ulaska u Savez obvezali prihvatiti sve te stečevine. Sve članice saveza prije nas su prihvatile ove dokumente bez izmjena. Slobodan sam napomenuti da sama ta činjenica da su ga kao takvog prihvatile zemlje koje kao i Hrvatska izuzetno vode računa o svojim nacionalnim interesima, pruža jedno još dodatno jamstvo da se radi o dokumentima u kojima ni na koji način interesi ili politički ili pravni ili financijski zemalja koje pristupaju ovim dokumentima nisu narušeno. Mi smo također sa svoje strane, sa strane Vlade i njenih relevantnih resora ove dokumente proučili možemo prenijeti svoju ocjenu da one ne narušavaju naše interese ni u kom smislu, niti zakone, niti ne podrazumijevaju preuzimanje nekih dodatnih financijskih obveza. U samim dokumentima radi se o reguliranju pravnog statusa prisustva savezničkih snaga u Republici Hrvatskoj, znači o toj mogućnosti, o tom eventualnom razmještaju. Ta pravna regulativa se tiče tiče prekršajnih i kaznenih postupaka, odšteta, carine, s time da promatrajući dokumente, pred sobom imate hrvatski prijevod kao i francuski i engleski izvornik u slučaju znači bilo kakvih potraživanja ili bilo kakve primjene, francuski i engleski izvornici su oni koji su važeći. Također bih želio napomenuti da prijedlog koji je usvojen, ujedno je bio da se ovi dokumenti usvoje po hitnom postupku s objedinjenim prvim i drugim čitanjem. Razlog za to je želja da što prije u punom smislu funkcioniramo kao potpuno integrirana zemlja članica od čega iz niza razloga imamo interes neposredan, a naravno i razmišljajući o bilo kojim eventualnostima koje bi se mogle dogoditi. Ovo su dokumenti koji reguliraju zapravo temelje funkcioniranja pravnog NATO-a omogućavajući razmještaj savezničkih snaga u svakoj od zemalja članica. U slučaju znači potrebe, konkretne potrebe te zemlje za njenu obrane po članku 5. ili u slučaju vježbi ili bilo kojih drugih aktivnosti koje se događaju ili koje bi mogle biti potrebne. Izuzetno je važno također da ovaj dokument, mi se nadovezujemo na činjenicu da su ga usvojile sve članice saveza i on ujedno ima i jednu dvostruku vrijednost jer označava i da hrvatske snage koje su razmještene opet zbog razloga obuke, zbog razloga posjete ili zbog razloga bilo kojih drugih koji bi mogli uključivati kolektivnu obranu saveza, omogućava adekvatan recipročan tretman i naših snaga razmještenih u ostalim zemljama članicama. glavna namjera je da ovim dokumentima na čije smo se usvajanje obvezali u procesu ulaska u NATO omogućimo potpuno funkcioniranje Republike Hrvatske kao članice NATO-a sa svim odgovornostima i koristima koje iz tog članstva proizlaze. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, ja bih se uz vaše dopuštenje ovdje zaustavio. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obranu. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni gospodine državni tajniče, uvaženi tajniče Ministarstva obrane, kolegice i kolege zastupnici. Mi iz kluba Hrvatske seljačke stranke na početku same rasprave želimo reći da će donošenjem predloženih zakona, odnosno potvrđivanjem ovog sporazuma i ugovora Republika Hrvatska kao punopravna članica NATO-a stvoriti okvir za provođenje standardiziranih pravnih stečevina NATO saveza. Na taj način će stvoriti pravni okvir za inteoperabilnost s Ministarstvima obrane i oružanih snaga, ostalih država članica NATO-a na područjima koja su uređena spomenutim sporazumom i ovim predloženim ugovorom. Nastojat ćemo obrazložiti i razloge zbog kojih podržavamo predmetni tekst ugovora i ovog sporazuma. Republika Hrvatska kao punopravna članica NATO-a potvrđivanjem navedenih sporazuma i ugovora, kao i onih čija se potvrda očekuje u narednom periodu, dokazuje da na međunarodnom planu prestaje za neke krugove ili one koji su se znali šaliti biti banana država. Na taj način se i formalno pravno primjenjuju ista pravila na položaj oružanih snaga država članica NATO-a, na državnom području Republike Hrvatske, odnosno oružanih snaga Republike Hrvatske na državnom području država članica NATO saveza. Predmetni tekst ugovora i sporazuma pisani su bez nametanja interesa i volje neke od strana potpisnica, a smatramo ih i formalno pravnim okvirom za suradnju između Republike Hrvatske i ostalih država članica članica NATO-a na temelju kojih će se razvijati i usklađivati interesi, kao i druga pitanja predviđena ovim predloženim ugovorom i sporazumom. Slijedom navedenog nadamo se da će se na ovaj način olakšati rad našim nadležnim tijelima, posebice mislimo na Ministarstvo obrane Republike Hrvatske s partnerima iz država članica NATO saveza. Spomenut ćemo i neka otvorena pitanja vezane uz potpisane …/Govornik se ne razumije./… i tehničke sporazume iz ratnih i poratnih godina, a do pridruživanja Republike Hrvatske NATO savezu. Prema našim spoznajama prva iskustva, a ona su i pozitivna, ali i negativna sa stranim vojnim snagama Republika Hrvatska stekla je pružajući potporu postrojbama UMPROFOR-a u Republici Hrvatskoj, a poslije i pružajući potporu snagama NATO u Bosni i Hercegovini. Oblici potpore i procedure pružanja potpore snagama NATO Bosni i Hercegovini definirani su sporazumom o statusu snaga Republike Hrvatske iz 1995. godine. Ovaj se sporazum nastavio primjenjivati i na osoblje koja je preuzela vođenje misije u Bosni i Hercegovini, a po istom se načelu pruža i potpora snagama NATO-a koje je sudjelovao na Kosovu u misiji KFOR. Drugim riječima mislimo na dokumente kojima se detaljno opisuje potpora, politika, pravni uvjeti ili financijski elementi dogovoreni i potpisani između nacionalnih ovlaštenih predstavnika NATO-a i Europske unije, a koji su nužni za osiguravanje u NATO-u, te Europskoj uniji, vođenjem operacijama i vježbama. Slijedom navedenog postavlja se pitanje da li novi status Republike Hrvatske kao članice NATO-a, te dokumenti koji su sada predmet rasprave pomaže u rješavanju problema koji su se pojavljivali ili se još pojavljuju u primjeni spomenutih ratnih i poratnih sporazuma i ugovora vezanih uz osoblje država članica NATO-a i Pri tome mislimo na probleme koji nam stvaraju npr. prometni prekršaji, oštećenja u lukama, na moru, kao i neki drugi spomenuti ranije u medijima problemi, a kada predstavnici NATO-a i Europske unije ne podliježu nacionalnoj pravnoj regulativi. Hoćemo reći da je Republika Hrvatska u ratnim poratnim vremenima ponekad pristajala na sve i svašta, ali sada to više ne mora. Pored spomenutog željeli bi od predstavnika predlagatelja zakona dobiti informacije kada se očekuje donošenje nekih dokumenata, kao što su koncept potpore Republike Hrvatske snagama zemalja partnera, zatim plan ponude infrastrukturnih objekata oružanih snaga drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske, kao i katalog sposobnosti Republike Hrvatske, te drugih potrebnih dokumenata koje proizlaze iz preuzetih obaveza u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora, a to su dokumenti kojima se osigurava implementacija partnerskih ciljeva. Na kraju rasprave želimo reći da se nadamo da smo kroz ova otvorena pitanja koja smo spomenuli barem malo ukazali na složenost materije o kojoj danas raspravljamo, ali i vjerujemo da će se o njima voditi voditi računa prilikom donošenja i narednih dokumenata jasno koji su u pripremi. Temeljem iznijetog klub Hrvatske seljačke stranke podržava prijedlog zakona koji se odnose na prihvaćanje predloženog sadržaja sporazuma, kao i predloženog sadržaja ugovora. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Mato Bilonjić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pred nama se nalaze dva dokumenta, jedan protokol, jedan sporazum. Dva dokumenta koje je Republika Hrvatska željno iščekivala preko 18 godina, znači od svog osamostaljenja da potpisujemo ugovore koji ćemo biti vezani i partneri na, kad je u pitanju NATO savez. Članstvo Republike Hrvatske u organizaciji Sjeveroatlantskog ugovora NATO bio je vanjskopolitički sigurnosni prioritet koji je ostvaren pristupanjem Sjeveroatlantskom ugovoru nakon što smo potpisali punopravno članstvo u NATO-u 1. travnja 2009. godine, od Republike Hrvatske se očekuje da postupi određenom broju međunarodnih ugovora koji čine pravnu stečevinu NATO-a, a u svezi o provođenju unutarnjih pravnih postupaka u narednom razdoblju. Kada je u pitanju sam protokol protokol predlagatelj se potrudio da jednostavno opisno kroz sve ove članke ukaže i da objasni jednoj i drugoj stranici u članku 1. pojmovi ... vrhovnog zapovjedništva, savezničkog zapovjedništva Sjevernoatlantskog vijeća kroz članak 2. na koga će se to primjenjivati o izrazu snagama civilnim, kopnenim, o članovima obitelji, te onoga što se većina zemalja pribojava, a to je kada je vojska sva slična ili ista. Znači člankom 5. identifikacija da svaki pripadnik u savezu zapovjedništva imat će osobnu iskaznicu koja je izadta od zapovjedništva sa imenom prezimenom, datumom, mjestom rođenja, državnom, činom, rednim brojem, fotografijom i rokom važnosti koju je dužan pokazati na zahtjev. Članak 6. govori o imovini vlasničkog saveznog zapovjedništva, o štetama, koji mogu prouzročiti pripadnici snaga ili civilni i kopneni. Članak 7. govori o oslobađanju poreza na teritoriju zemalja primateljica a isto se se ograđuje da pripadnici država šiljiteljica na svom području su to obavezni. Člankom 8. plaćanjem poreza itd. znači svi ovi od jedan do 14 članaka su dobro napravljeni i vidno da ne treba jednostavno na samom terenu ne treba ni pravne službe da pripadnici Oružanih snaga i sve ove komponente mogu postupati po istom sporazumu istom sporazumu između ... o pravnom položaju njihovih snaga. Znači od članka 1. do članka 2. točno su opisali što su snage, što su civilne, kopnene snage, članovi obitelji, država šiljateljica, država primateljica, vojne vlasti države šiljateljice Sjevernoatlantskog vijeća. Ponašanje ono što je kolega isto govorio. Ponašanje da se moraju po članku 2. poštovati zakoni države primateljice itd. Onda o nošenju odora, kada su na radnim zadaćama da može biti civilna i vojna odora. Uz sve ove znači 14 i ovih 20 članaka u nadi da se nećemo, da nijedan članak nećemo primijeniti kao država primateljica nego kao država šiljateljica, osim u slučajevima kada se izvode NATO vježbe. Hrvatska demokratska zajednica će svakako podržati ovaj prijedlog. Hvala. Klub HNS-a gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

Međutim, ono zbog čega sam izašao na ovu govornicu tiče se nečega drugoga. Naime, ovdje se radi o vrlo ozbiljnim pitanjima, ovo su značajne novine u našem zakonodavstvu. Ovdje mi ne možemo ne prihvatiti, ne možemo ni izmijeniti sporazum. Njega treba ovako prihvatiti jer to su učinile prije nas sve ostale članice NATO-a. Međutim, obzirom da se radi ponavljam o vrlo ozbiljnim pitanjima. Lako bi bilo kada bi stajalo samo da zemlja koja će sa svojim vojnim snagama ući u Hrvatsku će morati poštivati naš pravni poredak, ali se ne radi samo o tome. Razrađuju se jasno i svi postupci vezani uz ulazak i izlazak, nošenje, odora, oružja, pitanje vezanih uz vozačke dozvole, registracije, utvrđuju se pravila vezana uz ostvarivanje nadležnosti, ostvarivanje potraživanja, sa osnovom naknade štete. Tu su lokalne nabave, tu je angažiranje lokalnog civilnog stanovništva, tu su pitanja vezana uz carine, poreze, financije. Zato klub HNS-a kaže da svakako ratificirati i sporazum i protokol ali bilo bi dobro da je ovdje danas ipak ministar obrane, koga smo željeli zamoliti. A vas državni tajniče da molim da on to mora učiniti. To su vrlo značajna pitanja. I ne možemo raspravljajući o ovoj materiji u sedam sati navečer kada vjerojatno više nitko ne prati naš rad očekivati da će građani moći razumjeti sve ono što stoji u ovom protokolu i sporazumu. Ministar mora naći načina, tiskovnim konferencijama, sudjelovanja u raznim emisijama, na radiju, televiziji, pojasniti građanima što znači sporazum, odnosno protokol, koje su posljedice, primjene tih dokumenata da se sutra naši ljudi ne pitaju a što se to događa na našim cestama, ulicama itd. To je To je sasvim uobičajeno ali treba sustavno pripremiti građane na to. Prema tome, zamolba kluba HNS-a jeste nakon ratifikacije molimo da ministar zaista učini sve da ovu materiju približi našim građanima. Hvala Hvala. Završni osvrt državni tajnik Pjer Šimunović. Izvolite. Dame i gospodo zastupnici. Najkraće hvala najljepša na riječima potpore u usvajanju ova dva dokumenta i kratki mogući odgovor na neka pitanja koja su postavljena. Što se tiče pitanja o konceptu potpore zemlje domaćina, znači svemu onome što Republika Hrvatska kao članica saveza treba ponuditi snagama saveza u slučaju dolaska u Republiku Hrvatsku znači na vježbe i u slučaju naše potrebe. Taj koncept je u izradi, u završnoj fazi izrade i mi očekujemo da bi zajedno sa katalogom sposobnosti znači sa specifičnom identifikacijom svih potrebnih elemenata te potpore zemlje domaćina bio na jesen ujedno i izrađen u svojoj konačnoj verziji. Hvala najljepša na sugestiji o informiranju, o nužnosti informiranja javnosti o svim elementima našeg funkcioniranja kao članice NATO-a. Tijekom procesa cijelog ulaska u NATO to je bio jedan od naših glavnih pravaca djelovanja porast shvaćanja u javnosti i potpore za članstvo u NATO-u. I definitivno je plan da se ta komunikacija s javnošću i upravo na način koji ste vi predložili i nastavi obavještavajući javnost o svim elementima našeg djelovanja u NATO-u među kojima su izuzetno važni upravo ova dva dokumenta koja su predložena Hrvatskom saboru na usvajanje na ovom zasjedanju. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ova dva prijedloga zakona. Prekidam sjednicu. Nastavak je sutra u 9,30 sati sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Konačnom prijedlogu zakona o igrama na sreću, Konačnom prijedlogu zakona o poštanskim uslugama, Prijedlogu zakona o elektroničkim medijima, to je prvo čitanje. Ova dva prethodna tri su hitni postupci. U 12 sati bi bilo glasovanje o raspravljenim točkama dnevnoga reda a u subotu nakon sjednice Vlade bi Prijedlog rebalansa državnog proračuna trebao biti upućen u Sabor i u nedjelju prije podne, u subotu već prije podne. U subotu će biti na web stranicama Hrvatskoga sabora a nedjelju prije podne bi trebao biti distribuiran u pretince zastupnicama i zastupnicima, s time da bi odbori poglavito matični Odbor za financije i proračun u 9 sati u ponedjeljak trebao obaviti raspravu a također i svi zainteresirani odbori koji to žele, s tim da bi onda u 10,30 sati počeli u ponedjeljak raspravu o rebalansu proračuna. A sjednica bi bila i 13. u ponedjeljak i 14. i 15. srpnja kada bi se mogao i usvojiti rebalans proračuna i zaključiti ova ova maratonska sjednica, s tim da bi u utorak mogli još neke točke dnevnog reda raspraviti koje su preostale. To bi bilo vrijeme za utorak. I u srijedu ili možda i u utorak ako takav bude konsenzus Hvala lijepa.